Det første punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 107: Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser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

Tak for det. Jeg tager ordet i dag, fordi vi i Venstre synes, at regeringen og de partier, der stemmer for del B af lovforslaget, sender et utrolig uheldigt signal til dansk erhvervsliv. Mens virksomhederne kæmper for at overleve og vi efterhånden dagligt kan læse om massefyringer, prioriterer regeringen at bruge tid på at påføre erhvervslivet nye økonomiske byrder. I denne sag drejer det sig om 27 mio. kr. næste år. Det skal dog nævnes, at både Dansk Erhverv og Dansk Industri vurderer, at byrden er større. Selv om den pålagte ekstra byrde er ærgerlig, synes vi, at signalet til virksomhederne, der kæmper for at overleve, og til medarbejderne, der frygter en fyreseddel, er værre. Det er et signal om, at vi herinde i boblen er tonedøve og ikke forstår, at det er blodig alvor på de danske arbejdspladser, og det sidste, virksomhederne har brug for, er at bruge tid og ressourcer på at implementere nye administrative byrder. Vi synes, ministeren og de øvrige partier, der bakker op om lovforslaget, burde tage en dyb indånding, tænke sig om og erkende, at de i det mindste bør vente med at pålægge erhvervslivet nye byrder, til vi er ude af krisen, og som minimum burde det være muligt at finde byrdelettelser, der modsvarer de nye byrder. Tak for ordet.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

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag kl. 10.15, hvor vi begynder med afstemninger. Mødet er hævet.